внесен от Министерски съвет на 7 юни 2011 г. На свое заседание, проведено на 22 юни 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Черна гора, № 102-02-13, внесен от Министерския съвет на 7 юни 2011 г. На заседанието присъстваха представители на Министерство на външните работи: господин Красимир Божанов – директор на дирекция „Правна”, и госпожа Мирена Ценова – младши експерт в дирекция „Консулски отношения”. Законопроектът беше представен от името на вносителя от господин Красимир Божанов. Двустранните отношения между Република България и Черна гора бележат възходящо развитие, което произтича от географската близост, традиционното приятелство между двата народа, а също и от факта, че нашата страна подпомага процесите на европейска и евроатлантическа интеграция на Черна гора. Настоящата Консулска конвенция има важно значение за консулските отношения, за защита правата и интересите на двете страни, техните граждани и юридически лица и сътрудничеството между тях. Тя е съобразена с основните принципи и норми на международното право, с разпоредбите на Виенската конвенция за консулските отношения от 24 април 1963 г. и ще допринесе за по-качественото консулско обслужване на гражданите на всяка от страните на територията на другата. В нея се уреждат важни въпроси в областта на консулските отношения, като откриване на консулство, назначаване и приемане на ръководителя на консулството, временно упражняване на функциите на ръководителя на консулството, лицата, обявени за „non grata” или неприемливи, статут на почетното консулско лице, консулските функции, които могат да се упражняват на територията на всяка от държавите, улеснения, привилегии и имунитети, предоставени на консулството, на консулските длъжностни лица и на членовете на консулството, както и отказът от такива. Проектът на Консулска конвенция между Република България и Черна гора е одобрен с Решение № 152 на Министерския съвет от 17 март 2011 г. като основа за водене на преговори. Консулската конвенция е подписана в София на 18 март 2011 г. След проведената дискусия и обсъждане, единодушно с 16 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Черна гора, № 102-02-13, внесен от Министерския съвет на 7 юни 2011 г.” Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Едно процедурно предложение – на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, правя процедурно предложение за допускане в пленарната зала на господин Красимир Божанов – директор на дирекция „Правна” в Министерството на външните работи. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.

Отменете гласуването. Поименна проверка. Александър Владимиров Радославов - тук Александър Руменов Ненков

Вълков - тук Иван Тодоров Иванов - тук Ивелин Николаев Николов - отсъства Ивелин Николов Николов - тук

пет народни представители присъстват. Подлагам на гласуване процедурното предложение, направено от госпожа Фидосова за допускане в залата.

Моля, поканете гостите. Остава да чуем доклада на Комисията по външна политика и отбрана, който ще ни бъде предложен от Моника Панайотова.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, „ДОКЛАД на Комисията по външна политика и отбрана относно Законопроект за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Черна гора, № 102-02-13, внесен от Министерския съвет на 7 юни 2011 г. На извънредно заседание, проведено на 15 юни 2011 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерски съвет законопроект. След установяването на дипломатически отношения между Република България и Черна гора на 2 август 2006 г. двустранните отношения между тях бележат възходящо развитие. На фона на постигнатото и в светлината на перспективите за по-нататъшно развитие на българо-черногорските отношения настоящата Консулска конвенция има важно значение за консулското сътрудничество между двете страни. Съобразена с основните принципи и норми на международното право, тя ще допринесе за правното регламентиране на взаимоотношенията в консулската област и за по-качественото консулско обслужване на гражданите на всяка от страните на територията на другата. Консулската конвенция урежда редица важни въпроси на сътрудничество в областта на консулските отношения. В изпълнение на Приоритет VІІ, цел 138 от Програмата на правителството на европейското развитие на България,

от 17 март 2011 г. Консулската конвенция е подписана на 18 януари 2011 г. в София. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана

Изказвания? Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Черна гора. Гласували

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! На основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да приемем на второ гласуване Законопроекта за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Черна гора. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

на Закона за събранията, митингите и манифестациите, внесен от Христо Бисеров. Постъпили са доклади от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите и Комисията по регионална политика и местно самоуправление. С доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще ни запознае господин Ципов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 8 юни 2011 г. обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите под № 154-01-52, внесен от Христо Бисеров на 27 май 2011 г. Законопроектът беше представен от народния представител Христо Бисеров. Мотивите на вносителя са чрез предложените промени да се гарантира опазването на основните човешки права. В Закона за вероизповеданията е разписано, че правото на вероизповедание е основно, абсолютно, субективно, лично и ненакърнимо. Затова и правото на гражданите да изразяват мнения, възгледи и становища на събрания, митинги и манифестации следва да бъде съобразено с разпоредбите на Конституцията за ненакърнимостта на правата на хората, свързани със свободата на съвестта, свободата на мисълта и избора на вяра. На това именно се базира и предлаганата промяна в чл. 3 от законопроекта. Друго предложение касае чл. 7 от закона. То цели да се въведе териториално ограничение, според което събрание, митинг или манифестация не се провежда в непосредствена близост до сгради или помещения, представляващи обредни, молитвени или богослужебни домове, когато по същото време в тях се провеждат религиозни обреди и ритуали. Участие в дискусията взеха народните представители Анастас Анастасов, Красимир Ципов, Иван Петров, Михаил Миков, Корнелия Нинова, Кирил Добрев, Атанас Мерджанов, Йордан Бакалов, Неджми Али, Христо Бисеров и Деница Гаджева. Михаил Миков, Корнелия Нинова, Атанас Мерджанов, Кирил Добрев и Неджми Али изразиха становище в подкрепа на законопроекта и заявиха, че предвид случилите се събития има нужда от подобна законодателна промяна, която ще даде възможност на съответния кмет да прецени при наличие на разписани законови основания как да реагира, без върху него да се оказва какъвто и да е натиск. Народните представители Анастас Анастасов, Красимир Ципов и Иван Петров отбелязаха, че е много важно да се намери правилният баланс между две изконни права. Едното е правото на хората да изразяват своите мнения, възгледи и становища, а другото е да осъществяват своите религиозни обреди в предназначените за това места. Те отправиха препоръка към вносителя подобни ограничения да бъдат предложени в Закона за вероизповеданията и споделиха опасенията си, че с тази промяна няма да се постигне желания резултат. Те заявиха, че и към момента в правомощията на кметовете на населените места има редица възможности за регулация на митингите, манифестациите и събранията, поради което не считат за належаща подобна промяна в закона. Деница Гаджева се обяви категорично против предлагания законопроект и отбеляза, че не е необходимо заради един инцидент да се правят промени в закона. В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 6 гласа „за”, 1 глас „против” и 12 гласа „въздържали се”, предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, № 154-01-52, внесен от Христо Бисеров на 27 май 2011 г.” Благодаря. С доклада на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите ще ни запознае господин Иво Димов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, № 154-01-52, внесен от Христо Бисеров на 27 май 2011 г. На редовно заседание, проведено на 9 юни 2011 г., Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, № 154-01-52, внесен от народния представител Христо Бисеров на 27 май 2011 г. Законопроектът беше представен от неговия вносител. Според народния представител зачестилите напоследък агресивни опити за ескалация на верска нетърпимост налагат промени в закона в посока на опазване на основните човешки права. На второ място със законопроекта се предлага разширяване на „териториалните ограничения” за провеждане на събрания, митинги и манифестации. Според вносителя сега действащият закон не дава механизъм на властите в България да предотвратяват възникването на евентуални конфликти на верска основа. Съществуват текстове в чл. 12 и в чл. 13 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, които дават възможност на кмета да забранява такъв тип прояви, ако те застрашават сигурността, но е много трудно да се прецени кога сигурността е застрашена реално. Според господин Бисеров идеята е да се даде възможност на кмета при определени обстоятелства да казва „не” на провеждане на заявени мероприятия в непосредствена близост до молитвени домове, при положение че в този момент в дадения храм има служба, и то само тогава, когато се извършват богослужения и редовни обреди, т.е. такива, които са известни по календара на съответното вероизповедание. В хода на дискусията господин Иво Димов, заместник-председател на комисията, посочи, че използваният термин „непосредствена близост” не е достатъчно ясен. Мащабите в големите градове и малките населени места са съвсем различни. Освен това народният представител представител подчерта, че и към този момент кметовете освен уведомителен режим имат право да разрешат или да забранят провеждането на определено мероприятие. Инцидентният случай в София от м. май т.г. не би следвало да довежда до толкова спешни промени в законодателството. Заместник-председателят господин Тунчер Кърджалиев се изказа в полза на предложените промени, които биха спомогнали за подобряване дейността на представителите на местната власт, както и за осигуряване спокойното волеизлияние на вярващите, независимо от коя религиозна общност са те. За обобщение на разискванията думата взе председателят на комисията господин Йордан Бакалов. Той предложи на вносителя, вместо въвеждането на текста „в непосредствена близост”, да се даде възможност на кметовете да задължат много по-категорично митингуващите да осигурят охрана, дори при необходимост срещу заплащане. След проведеното гласуване, Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите с 3 гласа „за”, без „против” и 10 гласа „въздържали се ” предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, №154-01-52,

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ще ви запозная с „ДОКЛАД на Комисията по регионална политика и местно самоуправление относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, № 154 -01-52, внесен от -01-52, внесен от Христо Бисеров На свое редовно заседание, проведено на 8 юни 2011 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди горния законопроект. Законопроектът бе представен от неговия вносител. Основната цел на предлаганите промени е насочена към опазване на основни човешки права. Според Закона за вероизповеданията правото на вероизповедание е основно, абсолютно, субективно, лично и ненакърнимо. Затова правото на гражданите да изразяват мнения, възгледи и становища на събрания, митинги и манифестации следва да бъде съобразено с разпоредбите на Конституцията за ненакърнимостта на правата на хората, свързани със свободата на съвестта, свободата на мисълта и вярата. Предлаганото допълнение в чл. 3 от Закона за събранията, митингите и манифестациите възпроизвежда и едно от основанията за забрана за провеждане на събрание, митинг или манифестация, визирано в чл. 12, ал. 2, т. 4 от същия, което следва да се съблюдава по време на провеждане на съответното мероприятие. На второ място със законопроекта се предлага разширяване на териториалните ограничения за провеждане на събрания, митинги и манифестации. Предложението е да не се провеждат събрания, митинги и манифестации в непосредствена близост до сгради и помещения по време на извършване на религиозни обреди, ритуали и служби в тях, които подробно са описани в Закона за вероизповеданията. В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от предприемане на допълните мерки за гарантиране на спазването на основни права на гражданите и предотвратяване на евентуални конфликти по време на провеждане на религиозни обреди, ритуали и служби на законно регистрираните вероизповедания в страната. Същевременно бяха направени предложения между двете гласувания да се прецизира териториалният обхват на понятието „непосредствена близост”, употребено в законопроекта. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 10 гласа „за”, без „против” и 3 гласа „въздържали се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, № 154-01-52, внесен от Христо Бисеров, да бъде приет на първо гласуване.” Благодаря. Изказвания? Дебатите са открити. Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение? Господин Шопов. Уважаеми колеги, госпожо председател, сигурно няма законопроект, който в това Народно събрание да е бил толкова конкретен повод. Юристите в залата знаят, че законопроект по конкретен казус за определено лице или за определен случай не се прави. Този законопроект явно е внесен във връзка с инцидента при джамията в София, който се случи в края на миналия месец. Този законопроект можеше да бъде формулиран общо взето в хипотезата да се забрани митинг пред джамия, от чиито от чиито минарета високоговорителите вият и отвън на тротоара и в градинката са се събрали стотина души да се кланят. Това да е всъщност хипотезата, а не друга. Тук не се взема предвид обстоятелството, че една такава забрана силно би стеснила кръга от възможностите на българските граждани да митингуват, да провеждат своите мероприятия. Такава възможност беше осъществена в миналото Народно събрание със стесняването на кръга на тези възможности с така наречените ограничени зони около правителствените институции – Народно събрание, Президентството и Министерския съвет, и аз ще ви напомня, че тогава от тройната коалиция това беше направено именно с оглед да се ограничат проявите на Партия „Атака”, които тогава се провеждаха интензивно много често пред тези три институции. Този страх от мероприятията на „Атака”, която е единствената политическа сила, която може да събере такова множество от хора, което да бъде бъде на предела на възможностите на други политически сили, които не могат да съберат толкова хора, това е ясно, продължава и този законопроект се внася не от друг, а от ДПС. Този Този законопроект ще ни изведе назад в класацията по свободите на хората и на гражданите, каквато непрекъснато се прави и която ежегодно се представя в света от неправителствени организации, в която България не е на кой знае колко предно място, но явно ще ни отпрати още по-назад. не се взема предвид обстоятелството, че храмовете, особено църквите, се намират в големите градове. Всички знаете от местата, откъдето идвате, че храмовете, църквите се намират в центровете на градовете, по площадите, където всъщност е най-подходящото, единственото и обичайно място за провеждането на митинги на подобни мероприятия по събиране на хора. Така че това ще ограничи възможностите точно по отношение на хората от християнското вероизповедание, нищо че тук се визират храмовете изобщо. Това е целенасочено и се прави точно във връзка с това. От друга страна, как ще се прецени кога се провеждат мероприятия. Това е много трудно за различните религии. Какъв ще бъде този календар, който ще предвиди дали се провеждат или не. Ако на вносителите е известно, в нашето

една такава забрана трябва да влияе и да бъде обвързано с това, което се прави в една църква от свещениците в християнските храмове. И още един аргумент, който е типичен за това, което ви казвам обичайното място за провеждането на митинги в София е Храм-паметникът „Св. Александър Невски”. Според тази забрана, която се въвежда, въвежда, има политически сили, които традиционно там си провеждат митингите, Партия „Атака” от 2005 г. там провежда своите митинги, но не само ние, има и други политически сили, ясно е кои визирам, това значи ли, че тези политически сили трябва да приключат с провеждането на митинги на това място. Това са моите аргументи и ви призовавам да не приемате законопроекта. Има ли други народни представители? Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, внесен от Христо Бисеров. Моля, гласувайте.

Законопроектът на Михаил Михайлов е оттеглен, както съобщих в началото на настоящото пленарно заседание. Вторият законопроект е на Министерския съвет. Предстои да изслушаме докладите. С доклада на Комисията

на 7 февруари 2011 г. Законопроектът бе разгледан на заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 16 юни 2011 г. Със законопроекта са предложени общо две изменения и допълнения в Закона за електронните съобщения. С първото от тях се създава нова алинея 4 в чл. 250б. В чл. 250б, ал. 1 изчерпателно са посочени органите, които съобразно тяхната компетентност имат право да искат извършването на справка за трафичните данни на потребителите на електронни на електронни съобщителни услуги. Вносителят на законопроекта предлага, освен определените в ал. 1 ръководители на съответни служби, право да иска справки за трафични данни, които се предоставят по реда на Закона за електронните съобщения, да има и наблюдаващият прокурор – в случаите, в които има образувано досъдебно производство. С второто изменение от законопроекта господин Христо Бисеров предлага за нуждите на наказателното производство трафичните данни на потребителите на електронни съобщителни услуги да се предоставят на съда – по реда на Наказателно-процесуалния на досъдебното производство – при условията и по реда на Закона за електронните съобщения. Мотивите, с които се предлага законопроектът, са следните: Според вносителя на законопроекта в момента съществуват възможности за заобикалянето на закона поради правна празнота. По тази причина наблюдаващите прокурори по образуваните досъдебни производства имат възможността да изискват от мобилните и интернет доставчиците информацията директно, без разрешение от районния съдия, което прави достъпът им до исканата от тях информация лесен и безконтролен. След проведеното гласуване с 5 гласа „за”, 1 глас „против” и 8 гласа „въздържали се” Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения предлага на Народното събрание

С доклада на Комисията по правни въпроси по този законопроект ще ни запознае Тодор Димитров. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще ви запозная със становището на Комисията по правни въпроси. „На свое заседание, проведено на 17 март 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 154-01-11, внесен от народния представител Христо Бисеров на 7 февруари 2011 г. На заседанието присъства господин Александър Кашъмов от Програма „Достъп до информация”. Законопроектът бе представен от неговия вносител. Господин Христо Бисеров посочи, че основание за внасянето му е наличието на двоен режим за достъп до трафичните данни, въведен с измененията в Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) и Закона за електронните съобщения (ЗЕС) от 2010 г.

становището е посочено, че когато данните са необходими за нуждите на наказателното производство, за да се използват като годен доказателствен материал, те следва да са получени директно от администратора – съответното предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги. Наред с това, с предложението на господин Бисеров се въвежда една съществена разлика между съда и органите на досъдебното производство – за съда остава досегашният режим по НПК, а за органите на досъдебното производство се установява този по ЗЕС. Подобно разграничение не би могло да бъде подкрепено, защото би довело до противоречие между двата закона, преди всичко на принципа за непосредственост. Това е недопустимо, тъй като органите на досъдебното производство в не по-малка степен от съда имат задължение да спазват принципа за непосредственост в наказателното производство с оглед разкриването на обективната истина. Министерството на вътрешните работи също не подкрепя внесения законопроект. Аргументите са, че правомощията на органите на досъдебното производство по събиране на доказателства (в това число на данните по чл. 250а от ЗЕС) са уредени в Наказателнопроцесуалния кодекс. По смисъла на чл. 1 от НПК именно този кодекс определя реда, по който се извършва наказателното производство, в това число и правата и задълженията на участниците в него. Няма правна възможност тези правомощия да се ограничават с друг нормативен акт, както това е отразено в § 2 от предлагания законопроект. Върховната касационна прокуратура също не подкрепя предлаганите промени и в подробно становище излага аргументите си за това. Върховната касационна прокуратура изразява и несъгласие с мотивите на вносителя, че съществуващата в момента уредба дава възможност оперативните органи на МВР, ДАНС и другите служби да заобикалят съдебния контрол (разрешението от съдия) чрез „възможностите на наблюдаващия прокурор”. Намира това твърдение за неясно и счита, че предлаганата промяна не постига целите, посочени в мотивите. Върховната касационна прокуратура отбелязва в становището си, че трафичните данни по чл. 250а, ал. 1 от ЗЕС не са данни, придобити чрез специални разузнавателни средства. Те не са свързани със съдържанието на самите проведени разговори, а се отнасят единствено до трафика на съобщенията. В случая става въпрос за лични данни за лицата, а прокуратурата е администратор на такива данни, затова няма пречка да ги получава и обработва и без съдебно разрешение.

Александър Кашъмов. След проведеното обсъждане и гласуване със 7 гласа „за”, без „против” и 13 гласа „въздържали се” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения,

транспорт, информационни технологии и съобщения ще ни запознае с доклада си по отношение на законопроекта на Министерския съвет. ДОКЛАДЧИК

заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и госпожа Адриана Атанасова – директор на дирекция „Съобщения” в същото министерство. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. Припомням, че кворумът е 75 души след направеното поименно преброяване.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения бе разгледан на заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 16 юни 2011 г. Законопроектът бе представен от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията – господин Първан Русинов. В приложимото европейско законодателство, регламентиращо осъществяването на електронните съобщения на територията на Европейския съюз, са направени промени, като са изменени Рамковата директива, Директивата за разрешенията, Директивата за достъпа, Директивата за личните данни, Директивата за радиочестотния спектър и Директивата за универсалната услуга. Предвид измененията на посочените директиви, които трябва да бъдат отразени и в националното ни законодателство, е изготвен и представен на вниманието ни Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Освен измененията и допълненията, произтичащи от промените в европейските актове, посочени по-горе, в законопроекта са предложени и промени, които имат за цел да отстранят проблеми, установени при практическото прилагане на законовите норми. Основните изменения и допълнения са следните: І. Подробно са разписани текстове, които уреждат взаимодействието и консултациите на Комисията за регулиране на съобщенията с Европейската комисия, с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и с националните регулаторни органи на държавите – членки на Европейския съюз. ІІ. Предвидени са изменения в Глава десета от Закона за електронните съобщения, уреждаща правилата за предоставяне на достъп и взаимно свързване на мрежите за предоставяне на електронни съобщителни услуги. ІІІ. Законопроектът предвижда редица изменения, свързани със същността и обхвата на универсалната услуга. ІV. Друга група изменения, предвидени със законопроекта, които следва да бъдат отразени в настоящия доклад, са измененията и допълненията на текстовете от Закона за електронните съобщения, които уреждат защитата на правата на крайните потребители на електронни съобщителни услуги. Причините, които налагат извършването извършването на изменения и допълнения на тези текстове, са в два основни аспекта: 1. Направените промени на Директивата за универсалната услуга и 2. Практическите проблеми при прилагането на действащите в момента разпоредби, които са свързани с неефективните възможности за намеса на Комисията за регулиране на съобщенията в отношенията между предприятията, и в частност проблемите при предоставяне на услугата преносимост на номера. По-конкретно промените предвиждат следното: Предложени са измененията, свързани с автоматичното подновяване на договорите. Създаването на законов текст, който да регламентира изрично възможностите за подновяване на договор, се налага поради две основни причини: Първо, практиката на предприятията да предлагат индивидуални договори, в които присъства уговорка, че при липса на предизвестие за прекратяване на срочен договор от страна на потребителя, договорът се подновява за същия срок, при същите условия. Второ, в частност, предвид изложеното по-горе, е създаден и проблем при осъществяването на преносимост на номера от едно предприятие към друго. Други изменения са изграждането на мрежи и съвместното им ползване. Измененията в тази насока произтичат както от изменения в европейските актове, така и от съществуващите практически проблеми за предприятията, свързани с изграждането на мрежите им. При обсъждането на законопроекта в заседанието на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения взеха участие представители на: Комисията за регулиране на съобщенията; редица организации на предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги; отделни оператори на електронни съобщения; организации за защита на правата на потребителите. Всички те споделиха проблемите, които съществуват от практическото прилагане на Закона за електронните съобщения, и изразиха становищата си в подкрепа на предложените изменения и допълнения. Дискусията се състоя предимно в три основни направления: защитата на правата на крайните потребители на електронни и съобщителни услуги, изграждането и поддържането на електронната съобщителна инфраструктура и обхвата на функциите на Комисията за регулиране на съобщенията. Във връзка с увеличаването на правомощията на Комисията за регулиране на съобщенията бяха изразени резерви от някои народни представители относно това дали правомощията на комисията са пропорционални на целите и задачите на регулаторния орган. Заявено бе, че правомощията подлежат на преразглеждане и бъдат предложени съответни промени в срока за предложения след приемането на законопроекта на първо гласуване. В процеса на обсъжданията народните представители – членове на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, изразиха становищата си, че основните промени са адекватни и необходими, поради което подкрепиха по принцип законопроекта. Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно, с 15 гласа „за”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 102-01-36, внесен от Министерския съвет на 07.06.2011 г.”.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, раздадено ви е пълното становище на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Сега ще ви запозная с основните моменти от него: „СТАНОВИЩЕ на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 102-01-36, внесен от Министерския съвет на 7 юни 2011 г. На заседанието, проведено на 15 юни 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, внесен от Министерския съвет. В заседанието на Комисията взеха участие Първан Русинов – заместник-министър, и Юлия Цанова – държавен експерт в Дирекция „Информационни технологии” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Настоящият законопроект има за цел да въведе в националното ни законодателство разпоредбите на ревизираната Регулаторна рамка 2009 в областта на електронните съобщения. Тя обхваща: - Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г.; Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. С двете директиви се извършва реформа на Регулаторната рамка на ЕС за електронни съобщителни мрежи и услуги. Следва да се отбележи, отбележи, че срокът, в рамките на който трябва да се осъществи транспонирането, е изтекъл на 25 май 2011 г. С предложеният законопроект се цели въвеждането на изискванията на европейското право в няколко основни насоки: защита на интересите и правата на крайните потребители, прозрачност както за предприятията, така и за потребителите – да бъдат ясно информирани, поставено е условие максималната продължителност на срочния договор между абоната и предприятието да не надвишава 24 месеца, ограничено е автоматичното подновяване на срочните договори. Срочният договор може да бъде подновен само при изричното съгласие на абоната. В законопроекта са прецизирани разпоредбите, свързани с преносимостта на номерата. законопроекта са предвидени редица разпоредби, свързани с независимостта и правомощията на Комисията за регулиране на съобщенията. Предоставя й се възможност да се намесва и да дава задължителни указания на предприятията по прилагане на изискванията за прозрачност и яснота на информацията за крайните потребители. съответствие с изискванията на Рамковата директива се регламентират изискванията към предприятията по отношение на сигурността и целостта на мрежите им. Въз основа на гореизложеното

на релативното европейско законодателство в областта на електронните съобщения. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 11 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Представям на вашето внимание Доклад на първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 102-01-36, внесен от Министерския съвет на 7 юни 2011 г.: „На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 22.06.2011 г., бе разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 102-01-36, внесен от Министерски съвет на 07.06.2011 г. В заседанието взеха участие от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Първан Русинов – заместник-министър, Андриана Атанасова – директор на дирекция „Съобщения”, Албена Лазарова – парламентарен секретар; от Комисията за регулиране на съобщенията: Веселин Божков – председател, Емилия Станева – директор на дирекция „Лицензиране и регистриране”, Десислава Преображенска

Законът за електронните съобщения урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на електронните съобщения, и не се прилага по отношение на съдържанието на пренасяните електронни съобщения, както и при тяхното осъществяване. Със законопроекта се предлага да бъдат въведени в националното законодателство разпоредбите на ревизираната Регулаторна рамка 2009 в областта на електронните съобщения. В Глава четвърта на Раздел VI, отнасящ се за отнасящ се за взаимодействието между Комисията за регулиране на съобщенията и Съвета за електронни медии, се предлага да се създадат три нови члена: 49а, 49б и и 49в. На Съвета за електронни медии е дадено правото да регистрира по реда на Закона за радиото и телевизията радио- и телевизионните оператори, които създават програми, предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване, когато предназначението на излъчвания сигнал е за приемане извън територията на страната. Регистрацията дава право програмите да се разпространяват от предприятие, на което е издадено разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията, съгласно Закона за електронните съобщения, за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване. Въведена е и процедурата, съгласно която Комисията за регулиране на съобщенията може да възложи изпълнение за пренос на предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи за разпространение на отделни радио- и телевизионни програми, в случай че тези мрежи се използват от значителен брой крайни потребители като основно средство за приемане на радио- и телевизионни програми. Програмите се определят от Съвета за електронни медии съгласно реда на Закона за радиото и телевизията. Комисията за регулиране на съобщенията

телекомуникационна компания необходимите съоръжения и инфраструктура, осигуряващи наземното аналогово радиоразпръскване и пренос, се задължава да разпространява тези програми качествено въз основа на договор при цени, покриващи разходите за предоставянето на услугите и подходяща норма на печалба. При последващо прехвърляне на съоръженията и инфраструктурата, осигуряващи тази дейност, задължението за разпространяване преминава към предприятието, придобило съответната инфраструктура. С § 215 от Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта, с чл. 125м - 125п се предлага в Глава шеста от Закона за радиото и телевизията да се създаде Раздел VІІ – „Регистрация на радио- и телевизионни оператори, които създават програми, предназначени за аудитория извън територията на При определени условия Съветът за електронни медии може да откаже регистрация. Сроковете на регистрациите са безсрочни. При установени нарушения на предвидените принципи по чл. 125н, ал. 1 регистрацията може да бъде заличена с решение на Съвета за електронни медии. В изпратеното становище на Съвета до Комисията по културата, гражданското общество и медиите, касаещо този параграф, се предлага: - да отпаднат думите думите „предимно или изключително” в чл. 125н, ал. 1; - нова редакция в чл. 125к от действащия Закон за радиото и телевизията – „програми, които са предназначени за разпространение за аудитория извън територията на и се разпространяват чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване, които са на територията на Република България, подлежат на регистрация и се включват в Първи раздел на Публичния регистър по ал. 1, т.1”. По време на дискусията народните представители проявиха интерес по отношение на разпоредбите, касаещи защитата на правата на потребителите, както и за прекратяване на срочните договори. След проведените разисквания Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, ще ви запозная с доклада относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 154-01-11, внесен от Христо Дамянов Бисеров на 7 февруари 2011 г. „Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 23 март 2011 г., обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 154-01-11, внесен от Христо Дамянов Бисеров. Предложените от вносителя промени касаят допълнения и изменения в чл. 250б и 250в от Закона за електронните съобщения с цел подчиняване органите на предварителното производство на специалния ред, указан в този закон. Законопроектът предвижда разширяване кръга на компетентност по отношение органите, ползващи се от правомощията на чл. 250б, като се предлага право за искане на достъп до трафични данни по чл. 250а да имат наблюдаващите прокурори при образувано досъдебно производство. От страна на Министерството на вътрешните работи становище по законопроекта изрази заместник-министър според което правомощията на органите на досъдебното производство относно събирането на доказателства, включително и данните по чл. 250а от Закона за електронните съобщения, подробно са разписани в Наказателно-процесуалния кодекс, а приемането на така направените предложения в законопроекта би довело до ограничаване на тези правомощия с друг нормативен акт. В хода на дискусията участие взеха народните представители Анастас Анастасов, Красимир Ципов и Иван Петров, които подкрепиха становището на Министерството на вътрешните работи. В резултат на проведените разисквания и след проведено гласуване със 7 гласа „за”, без гласове „против” и 11 гласа „въздържали се” Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, №

Аз мога да кажа основно, че в законопроекта има три групи въпроси, които са основни и важни, на които всеки един от нас трябва да обърне внимание по време на дискусията и предложенията за второ четене. Първото

и да обсъдим дали това е необходимо; и третата група от въпроси – колегите, които бяха на дискусията, станаха свидетели на големия интерес от страна на местните оператори оператори на интернет във връзка с технологиите и спънките, които намират от страна на общините. Беше даден пример с Хасково, където за компаниите, които изграждат интернет, има определена такса по 25 лв. метър за минаване през общинска територия. Върху това трябва да помислим, ако наистина искаме да сме в крак с времето и да помогнем на всеки български гражданин интернетът да бъде в неговия дом. Нека да се спра на няколко проблемни въпроса, които, от една страна, не защитават крайния потребител, а от друга страна, дават прекалено много права на Комисията за регулиране на съобщенията. Много са примерите, но чл. 224а – става въпрос за роуминга, където се определя, дословно ви казвам: размерът на таксата, която трябва да бъде, е по-висок от най-високата тарифа за международни повиквания. Задавам въпроса: може ли в най-бедната страна в Европейския съюз да се дава на мобилните оператори възможност да се стигне до най-високия роуминг и българинът пак да говори най скъпите телефонни разговори в Европейския съюз?

за мен не защитава интереса на крайните потребители, на всеки един от тези близо шест милиона и половина българи, които притежават мобилни телефони, а защитава интереса на мобилните оператори. Приведох доста примери, защото за шест години шест години няма една голяма и сериозна глоба към тези мобилни оператори. А сега какво се случва?! С този закон увеличаваме още повече правомощията на тази комисия, увеличаваме и глобите и всъщност

едно голямо дело, както беше в Румъния? Единият оператор беше наказан със 163 млн. евро, а другият оператор беше наказан със 151 млн. евро глоби. В България за 1 милион няма наказание, за 500 хиляди няма наказание. За какво говорим?! Зададох въпрос и на Комисията за защита на потребителите: имате ли един спечелен колективен иск? Един спечелен?! От създаването на Комисията за защита на потребителите те нямат едно спечелено дело.

Защото в нито една от комисиите – и за защита на конкуренцията, и за защита на потребителите, и на Комисията за регулиране на съобщенията, не бяха направени персонални промени. Затова нещата там не се случват. Наистина не се случват. Само преди няколко месеца всеки от вас знае какво се случи с един мобилен оператор

с които даваме оръжие в ръцете на потребителите, за да защитават своите интереси, но трябва да бъдем много отговорни относно правомощията и да дадем правомощия на тази комисия, каквито заслужава, защото тя няма сериозна гражданска квота, както е във Франция и Англия, няма граждански обязаности. Според мен тя е дълбоко административно закостеняла структура, която не трябва да има много правомощия. Но това е обект на друг разговор. Трето, да помислим за интереса на хората, които в малките градове искат да прекарат интернет, където срещат съпротива от общинските съвети. Ако трябва да „пипнем” и Закона за местното самоуправление и местната администрация, да видим можем ли да помогнем в малките градове,

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз също заявявам, че както в лично качество, така и моите колеги от Синята коалиция ще подкрепим промените, предложени от Министерския съвет за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Ще започна своето изказване с една забележка забележка – че Министерският съвет закъсня с тези промени, защото крайният срок, който беше даден на страните-членки на Европейския съюз да въведат в националните си законодателства новата регулаторна рамка в областта на електронните съобщения, беше 25 май 2011 г.

По-голямата част от предложените промени са всъщност промени, които хармонизират законодателството ни с две ясни директиви – съответно Директива 136 и Директива 140 от 2009 г. на Европейските общности. Двете директиви представляват развитие на регулаторната рамка от 2002 г. И двете директиви дават по-големи права на европейските потребители на електронни и съобщителни услуги и уеднаквяват уеднаквяват изискванията към операторите в Европейския съюз. Няма да се спирам на всички положителни промени, които се правят в Закона за електронните съобщения, защото те са изложени в мотивите и макар и конспективно, бяха представени в становищата на комисиите, които бяха сезирани с разпоредбата на председателя на Народното събрание. Ще се спра единствено на тези пунктове, по които имам забележки. Преди всичко това са § 1, в тази връзка и § 7, т. 1. Това касае възможността за нуждите на държавното управление, ако е предвидено в закон, да не се прилагат разпоредбите на този закон при осъществяване на електронни съобщения. Считам, че тези текстове са неуместни,

Но когато те се представят общо като електронни съобщения на държавното управление, то трябва да бъдат предоставени за изпълнение на спечелилия обществената поръчка. Нещо повече, считам, че тези въведени текстове впоследствие могат да бъдат подложени на критика от органите на Европейската комисия.

операторите. Тук считам, че тази информация (действително в директивата така е и записано) – трябва да се събира, но не може цялата информация

Всички останали изброени тук информации трябва да бъдат отделени като отделен параграф и за тях да не се иска предварително изпълнение, не че те са безполезни и изобщо не трябва да бъдат събирани.

гражданите на другите страни-членки на Европейския съюз, ползват по-изгодни условия при мобилните си услуги в България, отколкото самите български граждани.

предварителния срок за таксуване на една мобилна услуга, който не трябва да бъде повече от 30 секунди, и след това всяка секунда да бъде отчитана както е в Европейския съюз. Вече има четири държави в Европейския съюз, където се таксува посекундно от първата секунда на връзката, което е най-добрата защита за българските потребители, ако подобна разпоредба се въведе и в България. По отношение на чл. 224а, за който говори и колегата Михаил Михайлов, наистина считам, че не може да говорим, че цената на повикванията към и от европейското телефонно номерационно пространство трябва да бъде в размер не по-висок от най-високата тарифа. Например, когато в Закона за лекарствените средства изрично е записано, че цената на лекарствените средства в България се определя

България, при положение че по жизнен стандарт е на последно място от всички 27 страни в Европейския съюз, трябва ли да се сложи летва, която не отговаря на жизнения стандарт на българските граждани – цена не по-висока от най-високата в Европейския съюз?!

принципите на ценообразуване при продължаване на разрешенията за особено ценния радиочестотен спектър. Това нещо липсва и тази липса трябва да бъде запълнена чрез чрез предложенията между първо и второ четене, за да може законът още по-пълно да отговори на очакванията действително да предоставим на гражданите закон, който защитава интересите на българските потребители. Благодаря.

Уважаеми господин председател, колеги, ще започна с бърз отговор на

Искам да акцентирам вниманието ви върху проблема, свързан с инфраструктурата, защото смятам, че това е тясно място, което ще ни създаде главоболия в намирането на решения. Тук имаме наследен проблем, свързан с висящите кабели по сгради, стълбове и останали елементи на инфраструктурата, с които години наред не можем да се справим. Законодателството е категорично: всичко трябва да бъде мушнато под земята в подземна инфраструктура, но това така и не се случва. Не се случва, защото някога законодателят е казал да бъде естетика, но тя не се е случила, защото не е не е намерено решението как да бъде направено. Това не може да бъде направено просто така изведнъж, защото са необходими милиарди за

без да се знае кога и дали ще се изплати, може да се окаже абсолютно излишна само след няколко години, когато технологиите претърпят такова развитие, че всъщност ще се окаже, че ненужна. Силно се надявам да бъде намерено решение на този проблем между първо и второ четене, защото има добри предложения, които,

бъдат по-силно ангажирани с този проблем; да не стоят настрани. Тук беше споменат случаят с Хасково; аналогични случаи има и в другите краища на страната. Общините предпочитат да събират наеми, да не им се разкопават улиците, слагат високи такси. В крайна сметка кабелните оператори, интернет доставчиците са изправени пред

това състояние всъщност предполага и наличието на корупция. Когато контролните органи те преследват да свалиш кабелите, а не ти се дава възможност да реализираш услугата си по друг начин, няма какво друго да направиш. С това накратко завършвам. Благодаря ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. Реплики? Няма. Други изказвания?

Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения под № 154-01-11, внесен от Христо Дамянов Бисеров на 7 февруари 2011 г. Гласували

февруари 2011 г. Гласували 104 народни представители: за 32, против 19, въздържали се 53. Законопроектът не е приет на първо гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения под № 102-01-36,

а именно Решение за откриване на филиал на Тракийския университет в Хасково, а девета точка – Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията, да стане десета точка. По същество е направено процедурно предложение за размяна поредността на последните две точки преди парламентарния контрол, които са с друга номерация след приетите вчера допълнителни решения по програмата.

ще представя Доклада на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта относно Проект за решение за откриване на Филиал – Хасково, структурата на Тракийския университет – Стара Загора, с предмет на дейност обучение на студенти по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра” и „Акушерка” от професионално направление „Здравни грижи” № 102-03-14, внесен от Министерския съвет на 7 юни 2011 г. „На свое извънредно заседание, проведено на 9 юни 2011 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта разгледа Проект за решение за откриване на Филиал – Хасково, в структурата на Тракийския университет – Стара Загора, с предмет на дейност обучение на студенти по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра” и „Акушерка” от професионално направление „Здравни грижи” под № 102-03-14, внесен от Министерския съвет на 7 юни 2011 г. На заседанието присъстваха: Петя Евтимова – заместник-министър на образованието, младежта и науката, която представи проекта; която представи проекта; проф. Боян Биолчев – председател на Националната агенция за оценяване и акредитация; Любомир Йосифов от Министерството на образованието, младежта и науката; д-р Ани Варсанова от Министерството на здравеопазването; проф. Иван Станков – ректор на Тракийския университет – Стара Загора; Петя Нейкова и Мария Балевска от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Проектът за решение се предлага на основание чл. 9, ал. 2, т . 1 от Закона за висшето образование. Предложението за откриване на филиал в структурата на Тракийския университет – Стара Загора, в Хасково е на основание на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект съгласно Протокол № 13 от 14 април 2011 г. от заседание на Акредитационния съвет и Решение на Академичния съвет на висшето училище от 29 април 2009 г. Бяха представени и писмени становища от Министерството на здравеопазването и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, които подкрепят Проекта за решение с оглед необходимостта да се увеличи броят на приеманите студенти и достигане на необходимото съотношение лекари – медицински сестри и преодоляване на недостига от грижи при долекуването, продължителното лечение и рехабилитацията. Постъпи становище и от Съвета на ректорите на висшите което категорично се възразява срещу практиката да се провежда обучение на медицински специалисти извън съответните висши училища. Бяха поставени и въпроси, свързани с ефективността на образователната институция, която се определя от наличието на достатъчен брой преподаватели, студенти и добри перспективи за житейска реализация. Обсъдени бяха: отрицателната оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация при критерия за осигуряване на необходимия преподавателски състав; очакваният прием през първата академична година; началната заплата, с която започват работа завършващите здравни специалисти. Ректорът на Тракийския университет – Стара Загора, подчерта, че базата е поддържана в много добро състояние и е обновена, ще се ползват преподаватели от университета и има готовност да бъдат назначени допълнително, веднага след приключване на законовата процедура по официалното откриване на филиала. Предварителните очаквания са приемът от 80 места да бъде запълнен със студенти от региона и от Република Турция. Предоставена бе и информацията, че началната заплата за здравни специалисти е 440 лв., но те имат големи перспективи за развитие. образованието и науката констатираха, че всички изисквания на чл. 26в, ал. 1 от Закона за висшето образование са спазени. Необходимостта от откриване на филиал в Хасково на Тракийския университет се основана на направен анализ на здравно-демографската ситуация в Източнородопския регион на страната и потребността от специалисти по здравни грижи. Състаряването на населението в региона поражда редица здравни и социални проблеми, включително неравенство при достъпа до медицинска помощ. предвижда в новото звено на Тракийския университет да се провежда обучение по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра” и „Акушерка” в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър”. Висшето училище е получило положителни оценки от Националната агенция за оценяване и акредитация на проектите си за откриване на специалностите съгласно изискванията на чл. 84, от Закона за висшето образование и вече има опит в подготовката за тези професии. Учебните планове и програми са съобразени с единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по двете специалности. Учебният процес във филиала ще се обезпечава от 30 преподаватели на основен трудов договор във висшето училище, от които 22 хабилитирани. Определеният от Националната агенция за оценяване и акредитация капацитет на новото звено е 200 студенти за специалността „Медицинска сестра” и 120 студенти за специалността „Акушерка”. След проведено гласуване по Проекта за решение с резултат 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта прие следното решение: Предлага на Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование да приеме Решение за откриване на Филиал – Хасково в структурата на Тракийския университет – Стара Загора, с предмет на дейност обучение на студенти по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра” и „Акушерка” от професионално направление „Здравни грижи”.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Митева. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване

Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование РЕШИ: Открива Филиал – Хасково, в структурата на Тракийския университет – Стара Загора, с предмет на дейност обучение на студенти по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра” и „Акушерка” от професионално направление „Здравни грижи”.” Режим на гласуване!

от Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, с който ще ни запознае народният представител Димитър Атанасов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД по Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2010 г., № 120-00-26, внесен на 18 май 2011 г. На свое редовно заседание, проведено на 8 юни 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2010 г. Докладът беше представен от господин Петко Николов. Комисията за защита на конкуренцията е независим специализиран държавен орган, чиято основна задача е да гарантира защитата и да създава условия за развитие на конкуренцията и свободната инициатива в стопанската дейност, включително и чрез упражняването на контрол за законосъобразност на разходваните бюджетни средства чрез системата на обществените поръчки и предоставянето на концесии. През 2010 г. Комисията за защита на конкуренцията е образувала общо 1146 производства, от които 936 по Закона за обществените поръчки, 6 по Закона за концесиите и 204 по Закона за защита на конкуренцията. През отчетния период комисията се е произнесла с 1061 решения или определения, с които е приключила съответните производства по Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки или Закона за концесиите, предявила е твърдения за извършени нарушения или е наложила глоби на физически лица за извършени от тях нарушения по Закона за защита на конкуренцията или за непредоставяне на информация. С приетите през 2010 г. решения комисията е наложила глоби и имуществени санкции в размер на 4 млн. Подробно разгледани в отчета са забранените споразумения, решения и съгласувани практики като по тях са образувани 4 производства, постановените решения са 7, извършена е една проверка на място, а наложените имуществени санкции и глоби са с общ размер 198 хил. По подобен начин са структурирани и подробно разгледани: 1. злоупотребата с монополно или господстващо положение; 2. контролът върху концентрациите между предприятия; 3. нелоялната конкуренция; 4. застъпничеството за конкуренцията; 5. производствата по глава шеста, чл. 27 от Закона за защита на конкуренцията секторни анализи на конкурентната среда; 6. наложените глоби и имуществени санкции по Закона за защита на конкуренцията и Закона за обществените поръчки; 7. производствата по изпълнение на влезли в сила решения; 8. производствата по изпълнение на влезли в сила решения;

Върховният административен съд през 2010 г. е постановил 123 решения по жалби, подадени срещу решения на комисията. От постановените през 2010 г. 65 окончателни решения на ВАС: 36 решения на комисията са оставени в сила; - 5 решения са отменени и върнати за ново разглеждане; - 6 решения са отменени; - 18 решения са частично отменени;

Приходите за 2010 г. са имуществени санкции по Закона за защита на конкуренцията в размер на 5 млн. 199 хил. 50 лева, държавните такси по Тарифата към Закона за защита на конкуренцията в размер на 2 млн. 279 хил. 711 лв., приходи от наеми в размер на

В хода на дискусията председателят на комисията Мартин Димитров попита какви са резултатите от секторния анализ на пазара на горивата и отправи покана към председателя на КЗК за обсъждането им в Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. След представяне и обсъждане на доклада се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 15 народни представители, без „против” и „въздържал се” – 1 народен представител. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме: РЕШЕНИЕ по Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2010 г. Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията

Уважаеми колеги, не взехме думата по същество от „Атака”, за да видим дали изобщо някой ще си направи труда да предизвика дебат по доклада на една от най-важните от 140-те комисии, много от които синекурни, а тази може би е една от най-синекурните от тях. Най-важна, защото тази комисия е призваната да осъществява контрол върху безчинствата на монополите в България – не малко, контрол върху безчинствата на чужди фирми, които са обсебили българската търговия, контрол върху безобразия, за които гражданското общество и българските граждани – едно, че страдат, друго – непрекъснато алармират. Толкова много са съобщенията, информациите, които излизат в медиите, на които никой не обръща внимание. Председателят на тази комисия днес не си направи труда дори да дойде за нещо формално – дотам се е самозабравил. Едно от нещата, което много пъти от „Атака” сме напомняли, беше и е, че съставът на тази комисия трябва да бъде сменен. Много отдавна го казваме и повтаряме, защото тази комисия не върши работата си. Понеже тази комисия не върши работата си, оттам рефлектират цените на горивата, цените на мобилните оператори, цените в магазините, оттам се вижда, че нищо не се прави за защита на българските потребители. Затова и тримата от „Атака” гласувахме „против”. Още веднъж ви призоваваме, колеги от ГЕРБ, ваша е отговорността, сменете най-после ръководството и членовете в състава на тази комисия, нещо, което ако не бъде направено, ще продължат реакциите от българската общественост по начин, по който сигурно няма да ви бъде приятно. Втори отрицателен вот? Няма. Съобщения за парламентарния контрол на 24 юни 2011 г., петък, начален час 9,00 ч. Първи ще отговаря министърът на здравеопазването Стефан Константинов на два въпроса от народните представители Михаил Миков и втори общ въпрос от Анна Янева и Мая Манолова. Следва Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма, който ще отговори на десет въпроса от народните представители: Любомир Владимиров – три въпроса, Румен Овчаров и Анна Янева – общ въпрос, Георги Божинов – три въпроса, Павел Шопов, Иван Костов и Иван Николаев Иванов, и на три питания от народните представители Иван Николаев Иванов, Георги Божинов и Петър Димитров – общо питане, и трето общо питане от Петър Димитров и Анна Янева. Трети по ред ще отговаря министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов на четири въпроса от народните представители Джевдет Чакъров и Петър Курумбашев – общ въпрос, Иван Николаев Иванов, Захари Георгиев и Димитър Горов, и на питане от народния представител Корнелия Нинова. Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще отговори на въпрос от народния представител Джавдет Чакъров. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев ще отговори на въпрос от народните представители Иван Вълков и Любен Татарски. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на два въпроса от народните представители Михаил Миков и Мая Манолова. Министърът на отбраната Аню Ангелов ще отговори на два въпроса от народните представители Иван Николаев Иванов и Венцислав Лаков. Министърът на правосъдието Маргарита Попова ще отговори на два въпроса от народните представители Мая Манолова и втори общ въпрос на Михаил Миков и Мая Манолова. Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще отговори на пет въпроса от народните представители Михаил Миков, Любомир Владимиров, Захари Георгиев и Петър Мутафчиев – общ въпрос, и Цвета Георгиева – два въпроса.

заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на два въпроса от народните представители Алиосман Имамов и Милена Христова; - заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков на четири въпроса от народните представители Иван Костов, Анна Янева и Корнелия Нинова – общ въпрос, Димитър Горов – самостоятелен въпрос и Павел Шопов – четвърти въпрос; - министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на питане от народните представители Сергей Станишев и Петър Мутафчиев; министърът на правосъдието Маргарита Попова на въпрос от народния представител Михаил Миков; - министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Борислав Стоянов; министърът на здравеопазването Стефан Константинов на два въпроса от народните представители Димитър Дъбов и Мая Манолова; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на две питания от народния представител Димчо Михалевски и на три въпроса с писмен отговор от народните представители Лили Боянова, Иван Николаев Иванов и Ангел Найденов; - министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов на два въпроса с писмен отговор от народните представители Петър Димитров и Пенко Атанасов.

два въпроса от народния представител Волен Сидеров към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков; - три въпроса от народния представител Николай Пехливанов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев; въпрос от народния представител Ирена Соколова към министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов; - питане от народния представител Георги Пирински към министъра на отбраната Аню Ангелов. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Бойко Борисов. Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на външните работи Николай Младенов. Поради приключване на приетата програма за законодателната ни дейност закривам пленарното заседание. Утре с начален час 9,00 ч. продължаваме с парламентарен контрол.